1. Проект на решение за оказване на военна и военно-техническа помощ на Украйна с вносител Министерският съвет, като предлагам да стане точка първа от днешното заседание.

Преди гласуването искам да Ви уведомя, че при приемане на предложението разглеждането на точките ще стане в закрито заседание, като това не се обсъжда и гласува на основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от Правилника, тъй като в приложенията към всеки един от двата проекта на актовете се съдържа класифицирана информация. Моля, гласувайте.

Мотивирам го. Уважаеми господин Председател, коя е спешността, която Ви кара да вкарате в пленарната зала разглеждане и даване на оръжие на Украйна? Това ли е най-важният въпрос в момента? Какво се случи снощи, че днес искате първа точка на Народното събрание да бъде тази? Кое е спешното? На няколко пъти от тази трибуна говоря, че се превръщаме като Генерален щаб на отбраната, а не като Народно събрание и Вие се държите в момента по такъв начин. Извинявайте много, но това ли е спешността, че трябва в петък сутринта Вие да използване Правилника и да вкарате тази точка в дневния ред?! Това ли е най-важното нещо за страната ни, когато от вчера за Шенген имаме огромен проблем?! Когато говорим за вчера, вкарваме закони – слава богу, още веднъж поздравяваме и благодарим на колегите, че ни подкрепихте за Закона за увеличаването на минималната работна заплата и днес отново се връщаме на същата тема. Извинявайте, но Вие дори 24 часа не можете да работите за страната си, а единственото нещо е да изпълнявате определени поръчки! Този законопроект, който искате да го направите, това даване на оръжие, тази спешност не е необходима, нека да го направим така, както се полага, и другата седмица да се разгледа на закрито заседание. Дано Народното събрание да има разум да вземе друго решение, а и в крайна сметка това е воля на народните представители, но не силово днес да използвате Правилника и да го вкарате в дневния ред, така че искаме прегласуване! Молим Ви, колеги, да направим така, че това да се гледа по един нормален ред. Не е оръжието най важното за страната ни! ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Уважаеми колеги, чухте различното мнение.

Започвате деня с ботушите! Няма смисъл да наритвате Народното събрание в петък сутринта насила, с натиск, грубо да налагате точка, без да дадете възможност да се обсъди. Знаете, че този дневен ред се обсъжда от всички парламентарни групи, правим председателски съвети и с някакъв консенсус се вземат решенията, а изведнъж без Председателски съвет, без дискусия, без разговори влизате в Народното събрание и казвате: закрито заседание – първа, втора точка, а безплатните учебници за нашите деца остават някога и някъде в бъдеще време. Господин Председател, ако сме отговорни народни представители, нищо няма да се случи до вторник, когато вероятно ще има извънредно заседание, да бъдат разгледани двете въпросни точки, а днес да проведем изслушванията и да гласуваме Закона за началното образование, да дадем на децата безплатни учебници и помагала и каквото се предвижда в Закона, а не да правим в петък скандали. Нали разбирате, че днес заседанието няма да протече в реда, в който Вие и българският народ очаква, очаква, ако постъпвате по този начин? Нито Председателски съвет, нито обсъждания, а някой някъде е решил днес първа точка да бъде за даване на помощ на Украйна. Ако, господин Председател, въпреки всичко държите да подложите точката, предлагам Ви да дадете почивка и да свикате Председателски съвет, на който това нещо да бъде обсъдено.

Ви дам възможност да гласувате.

от Комисията до вкарването в пленарната зала не е минал необходимият срок по нашия Правилник. Това нещо не е обсъдено на Председателски съвет. На второ място, проявявате изключително висока степен на лицемерие спрямо българските граждани и спрямо народните представители, защото ние вчера официално получихме отказ за членство в Шенген. Каква е тази солидарност в момента, с която Вие, след като сме наритани като последни нещастници в искате сега да пращаме, да вкарваме страната във война извънредно, без да е обсъдено между парламентарните групи?! В момента се вижда и Вие официализирахте една истинска коалиция в това Народно събрание, която ще вкара страната във война. Защо правите това нещо, господин Председател?! Моето предложение е освен тази почивка да си преосмислите решението и да изкарате тази точка от дневния ред, защото тук след малко ще изслушате и министър-председателя за Шенген. Какво ще кажете на българските граждани? ние сме се подложили на унижение, а в същото време продължаваме да затъваме още повече в тази яма. Това нещо не може да бъде допуснато в българския парламент. Осъзнайте се, уважаеми колеги и господин Председател, извадете тази точка от дневния ред! Благодаря.

Вкарвате точка в дневния ред против всички правила, против Правилника в момент, в който на страната ни е отказано да бъде част от Шенген, а в този момент Вие искате да вкарате страната ни във военен конфликт. Извинявайте много, но прилича на същото, което е било на 13 декември 1941 г.! Това, което днес го правите, минава всички граници на разумното! Моля Ви, по време на почивката размислете и оттеглете точката от дневния ред. Не може по този лековат начин да се отнасяте с най-важния въпрос за всяко едно нормално живо същество. Не е нормално това, което го правите! Става въпрос за живота и смъртта, става въпрос за война. Как е възможно такова нещо да правите? Най-малкото, което е, Вие сте разумен човек – не минавайте една граница на нормалността!

Надявам се да видите в Правилника кога трябваше да дадете почивка, когато се иска от парламентарна група, а сега тази, която ще я дадете евентуално, тя си е по Ваше желание. Процедурата, която искам да направя,

с вносители Корнелия Нинова и Христо Симеонов, и двата законопроекта да продължим да ги гледаме. Обясних и мисля, че са много по-важни от това да ратифицираме, някаква военна помощ за Украйна. Процедурата ми е за разместване на точките и моля да я подложите на гласуване.

така че, господин Сливенски, няма как да го подложа на гласуване. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Няма днешен дневен ред, господин Председател! Има седмична Програма, гласувана от Народното събрание, а точката не е извадена от седмичната Програма. Всяка точка от тази програма... ПРЕДСЕДАТЕЛ И Народното събрание с решение може да промени този ред на точките, затова ние предлагаме. Нека Народното събрание да реши. Господин Председател,

Аз ще направя две процедури в една. Първата е точка седма от Програмата за работата на Народното събрание тази седмица да стане точка първа за днешното ни заседание. Точка седма е: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. И тъй като наистина се случва нещо, което тази извънредна спешност, естествено, е някак си насилване върху Народното събрание, знаете, че първа точка… Вие сам казахте, между другото, обявихте много добър дневен ред – първа точка, втора, трета точка как следва, ако искате, може и по този дневен ред Вие да го предложите, но тъй като ще идва министър-председателят, това е изпълнителната власт, ние искаме да знаем мнението на изпълнителната власт – те подкрепят ли я, по тяхна инициатива ли е, по Ваша ли е, някъде тук по ъглите на Народното събрание ли сте се скрили, за да решите да насилите Народното събрание и да ни вкарате във война? Господин Председател, няма да го допуснем това по този начин, затова – втората процедура. Знаете, че имаше предложение и процедура на господин Свиленски за почивка.

Уважаеми господин Председател, във връзка с нещо, което е наложително за обществото, предлагаме днешната точка първа да бъде – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Това е във връзка с Плана за възстановяване. По този начин, ако гласувате всички за, ще докажете, че не сте коалиция на войната. Ако още продължавате по същия начин, аз имам чувството, че толкова спокойно Вие ще изпратите жива сила в Украйна. Благодаря. Моля това да бъде подложено на гласуване. Има ли различно мнение? Не виждам. Режим на гласуване!

представители: за 29, против 85, въздържали се 64. Предложението не е прието. Господин Гьоков, Вие кой законопроект ще предложите? България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Тъй като има десетки по-важни точки от дневния ред и които наистина са важни, защото са влезли в този дневен ред – седмична Програма на Народното събрание 7 – 9 декември 2022 г., аз искам да предложа точка да стане точка номер едно. Точка девета е Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, вносители Костадин Костадинов и група народни представители Благодаря Ви, господин Гьоков. редно е поне да включим нещо, което е от дневния ред на българското общество. Аз съм сигурен, че ако излезете навън и попитате дали това е най-важно – оръжието за Украйна, може би само привържениците на „Демократична България“ ще застанат, ще разкъсват ризи и ще казват колко важно е и никой друг няма да се съгласи с това, така че малко по-разумно. Апел и към народните представители: малко по-разумно да подхождаме към проблемите на българския народ, а не към проблемите на тези, които ни пренебрегват за Европа, за Шенген и за всичко останало, като ни правят някаква втора ръка европейци, а ние в същото време бягаме да се доказваме колко сме велики, колко сме привърженици и сме първи, как се казваше на български, по-свети от папата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Традиционно стана вече да пропускаме парламентарния контрол в петък и министрите да се крият, или някой да ги крие умишлено, но учудващо е защо извънредно в петък ние трябва да сме свидетели на поредните действия на коалицията на войната,

точка първа в днешното заседание да бъде Първо гласуване на Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Имате още един опит, господин Йончев, предложете последната опция.

хайде стига, госпожо Атанасова, ама не стига още. Още малко! Уважаеми колеги, видяхте ли в каква ситуация изпадна да си отхвърли целия дневен ред – 14 точки една по една. Коалицията на войната, казахте че не са Ви важни, че не искате да ги гласувате, че не Ви интересуват възобновяеми източници, обществени поръчки, безплатни учебници. Не Ви интересуват?! А Ви интересува да вкарате България във война! Затова го направихте, не за друго. За да видят българските граждани лицемерието в тази зала, когато се случва, защото всички Вие сте ходили на избори и нито един от Вас не е обещавал да вкара България във война. Всички обещавахте безплатни учебници, безплатни лекарства, ниски цени, високи доходи, Плана за възстановяване и устойчивост, законите, които бяха толкова важни, и сега в рамките на 15 минути всичкото това се срути. Вие ги изхвърлихте тези закони! Казахте, че не искате да ги гледате, казахте, че не искате да ги приемате и казахте, че за Вас е най-важно да изпратите самолетите с оръжието за Украйна. Лъсна лицето на коалицията на войната и нека българските граждани да са наясно какви представители изпращат, какви парламентарни групи подкрепят и не ни говорете повече за закони, не ни говорете повече за приоритети, не ни говорете повече за парламентарни програми или правителствени някакви такива! И господин Габровски още днес трябва да върне мандата, госпожо Атанасова, и да каже: аз имам едно единствено условие да изпратя оръжие за Украйна! Защото това обединява, видях, 160 народни представители. Господин Председател, процедурата ми е точка точка 16 или, която е точка втора за днешния дневен ред – точка 17, Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 да стане точка първа. Моля да го подложите на гласуване. различно мнение има ли? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Предложението не е прието.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

стотици хиляди български граждани, които се тревожат за своите инвалидни пенсии, искат да разберат по какъв начин Националната експертно-лекарска комисия ще вземе отношение по този въпрос

все по-унизени от нашите европейски партньори, защото вчера получихме най-големия шамар. Едва ли, колеги, ще станем по-добри, ако пратим сега оръжието и ще ни приемат мигновено в Шенген. Това е унижение, колеги! Моля, подложете на гласуване това предложение. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Друго, различно мнение? В процедура сме. Различно мнение, гласуване, разбира се, господин Иванов. Режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас – по начина на водене. Моля Ви да не допускате от тази трибуна абсолютно безотговорни твърдения, че някой щял да вкара България във война. И също така абсолютно безотговорни твърдения да се плашат българските граждани, да

Със започването на днешното пленарно заседание всички станахме свидетели на дневния ред според председателя на Народното събрание на България. И какъв е дневният ред на България? Разглеждане на точките, които касаят оръжие за Украйна! За пореден път като български граждани, като народни представители, не стига че сме унижени от Европа, с това че не желаят да влезем в Шенген, не стига че ни принизяват, но ние и сами се принизяваме. Какво се оказва? Че за нас няма нищо по-важно от това да изнесем оръжие за Украйна. Нас не ни интересува всъщност мнението на министър-председателя Гълъб Донев, ние не искаме да знаем какво мисли правителството? Вчера направихме няколко изказвания по повод министър-председателя, освен това имаме точка в дневния ред, която е изслушване на министър-председателя – тя е точка 15. господин Председател, предложението ми е точка 15 да стане точка едно в дневния ред. И още нещо, колеги, тези които ни обвинявахте за хартиената коалиция, огледайте се, колеги, от „Продължаваме Промяната“ нима за България няма по-важни неща от оръжието? Нима за България не е по-важно това да имаме по-добри доходи? Да имаме безплатни учебници? Така че, колеги

да го подложите на гласуване.

нека първо да намалим децибелите. Мисля, че всички сте съгласни, че това е изключително важно решение, което предстои да се вземе. Ако го направим в анкетния смисъл – да вземем мнението на българските граждани, които са ни изпратили тук, да видим дали повече от половината от тях искат, или не искат? Ние твърдим, че не повече от половината – две трети от българския народ не иска да изпращаме оръжия със сигурност. уважаеми господин Председател, освен изпълнителна власт, разбира се, че Българската армия има и главнокомандващ, който трябва също да изрази своето мнение, това е съвсем нормално при важността на подобно решение. (Шум и реплики.) Мисля, че няма нужда да подвиквате, а има нужда всички отговорни институции, които имат отношение, когато трябва да се вземе такова важно решение, да присъстват тук, да обменим мнения, мнения, всяка парламентарна група да изкаже тезите си, доводите си, за да може да се вземе не просто информирано решение, за да видят българските граждани, българският народ да види какво се случва в парламента и кой каква страна подкрепя по този въпрос, който, пак казвам, е изключително важен. Така че не може просто, като пет за четири, да го гледаме и тук с процедурни хватки